Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, колеги! Изключително кратък ще бъда по отношение на коментара си за изменението, което се предлага в този параграф. Странно ми изглежда ситуацията, при която намаленият бюджет на Комисията по финансов надзор само преди няколко месеца, изведнъж се налага това драстично увеличение на нейния бюджет само след седем-осем месеца след като е приет първоначалният вариант. Нито една друга комисия не получава такова драстично увеличение на парите, които се предвиждат за разходите и за дейността За да бъда по-конкретен, става въпрос за 2 млн. 900 хил. лв., което според мен е изключително неуместно. Остава някак си усещането, че промяната в състава на комисията, а ако трябва да бъда още по точен – председателят, ръководителят – господин Мавродиев, който беше наш колега, е основната причина да бъде увеличена разходната част на тази комисия. Сигурно има и други аргументи и аз бих бил изключително доволен ако ги чуя, но честно да си кажа, не намирам никакви други аргументи, освен този. Тези 2 млн. 900 хил. лв. могат да бъдат извадени от бюджета на Комисията по финансов надзор и примерно да бъдат прехвърлени към бюджета на общините, където смея да твърдя, е по-голяма необходимостта в сегашната ситуация, от допълнителни средства. В тази връзка, ако мога да получа някакъв отговор на този въпрос: какво налага това драстично увеличаване на парите за комисията при положение, че само преди няколко месеца е било оценено, че тя няма тази необходимост?

(ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги! Искам да припомня на колегите, че само преди два месеца ние направихме промени в Закона за Комисията по финансов надзор, с която вменихме допълнителни отговорности и допълнителни задължения. Това увеличение на бюджета е свързано с тези допълнителни задължения, едно, от които е: да се направи изследване и да се намерят всички акционери на публични дружества с над 5% участие, пряко или чрез свързани лица в публичните дружества. Само ще ви дам за пример, че застрахователните брокери са 360. Можете да си представите, колко по обем е това, като работа. В допълнение – застрахователният надзор трябва да обхване и надзорът върху застрахователните агенти, така че допълнителните функции на тази комисия са достатъчни, за да за да могат да обосноват това увеличение на бюджета. То в никакъв случай не е драстично, защото е по-малко, отколкото в бюджета за 2009 г. или за 2008 г., с който е разполагала самата комисия. Последно, искам да ви обърна внимание на факта, че пазарната капитализация и активите на трите поднадзорни лица, за които Комисията по финансов надзор отговаря, е общо 17,9 млрд. лв. Така че при положение, че тази комисия носи такава огромна финансова отговорност, няма особена логика ние да се колебаем, дали да й дадем един или два милиона повече, за да си върши тя работата по-добре. Благодаря. Реплика? Господин Горов репликира Делян Добрев. Първа реплика. Уважаема госпожо председател, господин Добрев! Донякъде бих се съгласил с такива аргументи, но на фона на намалението на състава на комисията, на фона на заявените ангажименти от страна на управляващото мнозинство, че реформите в комисиите, които бяха променени по един или друг начин – и съставите, и законите, по които те функционират, ще доведат до по-добри резултати и до свиване на разходите в тези комисии, явно за една-единствена комисия не са факт. Сигурно очакванията са увеличени към тази комисия, но имайте предвид, че тези институти, които те наблюдават, тези финансови единици, които функционират в момента, са същите, които са функционирали и миналата година. Те не са се променили.

В тази връзка не остава в мен усещането, че няма намесата на чисто вътрешнопартийни пристрастия за увеличаването – именно парите на тази комисия, а не на някоя друга. Втора реплика? Дуплика – ще ползвате ли, господин Добрев? Заповядайте. Господин Горов, ако си спомняте тази комисия имаше седем заместник-председателя, които не беше ясно за какво отговарят, защото има три ресора. В момента тези седем заместник-председателя са намалени на четири и трима от тях си имат ресори, а четвъртият е такъв, който замества, ако някой от ресорните заместници липсва. Така че разходите за управление, за управленски екип на тази агенция са съкратени и то значително. Защото с тези съкратени заместник-председатели са съкратени и техните шофьори, техните секретарки и така нататък. Във връзка с допълнителните задължения и допълнителните функции на комисията, могат да бъдат назначени с увеличението на бюджета допълнително експертен персонал, който да върши и дейността на комисията във връзка с новите отговорности, а дори и без тези нови отговорности, статистиката и данните показват, че работата на комисията за тази година, в сравнение с миналата година, се е увеличила значително.

уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми колеги! Аз не се учудвам от съмненията на господин Горов, тъй като явно тяхната политическа сила действа по такъв начин.

Другото, което може би Ви е убягнало, е, че органите по финансов надзор, тоест усилването на техните функции е европейска и световна тенденция. Но навярно това също сте го пропуснали.

Не говоря за отделните елементи. Два милиона и половина отиват за комисията, нали така? И 500 хил. отиват…, както и да е. При това положение, независимо от всичко тези 2,5 млн. са една доста голяма сума. Има две възможности. Или сте сбъркали първия път, когато сте оценявали възможностите и необходимостта от финансиране на тази комисия,

на парите. За намален състав на тази комисия вие увеличавате разходите на държавата – разходите, които в края на краищата се плащат от данъкоплатците. Затова става дума.

Уважаеми господин Горов, явно Вие не сте разбрали – ние не предлагаме увеличение на възнаграждението на членовете на комисията, а предлагаме увеличение на бюджета. Това означава, че бюджетът ще бъде използван за щатните служители, за да могат да си вършат по-добре работата. Няма никаква връзка намалението на състава на членовете с увеличения бюджет. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, които имат отношение към обсъждания текст? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията

предложението е подкрепено частично с 26 млн. лв. – увеличение на средствата по бюджета на Министерство на здравеопазването по политиката в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия, отразено в окончателната редакция на § 3, а не с 54 млн. лв., както предлагат народните представители. Предложение на народните представители Менда Стоянова и Димитър Главчев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Драгомир Стойнев, Емилия Масларова, Мая Манолова, Анна Янева

хил. лв. Предложението да бъде отразено в Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, т. VІІ. Предвиденото увеличение да е за сметка на резерва и приходи от подобрена събираемост на акцизи, ДДС и мерки за по-високи приходи от осигурителни вноски.

187 460,4 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2010 г., както следва: (съгласно таблица

Дебатите по този параграф са открити. Само да обърна внимание на народните представители, че преди почивката гласувахме § 1 с неговите алинеи, където вече е изразена волята на Народното събрание по отношение на приходната и разходната част на бюджета. В този смисъл направените предложения по следващите параграфи, какъвто е и настоящият, където изрично се заявява, че „средства за предложенията да се осигурят за сметка увеличаване на приходи или намаляване на разходи от бюджета”, са в несъответствие с редакцията и решението ни по § 1. С оглед на парламентарно установената практика при обсъждане на Закона за бюджета дебати по тези текстове са недопустими. Моля народните представители да се придържат и да излагат становища и виждания по отношение на текстове, които нямат връзка с § 1. В противен случай ще дебатираме нещо, което вече е решено, дами и господа. Госпожа Масларова беше първа

трансфериране – не се увеличава и не се намалява. Преди обяд говорихме за 142 млн. лв., които са дадени в мотивите, че ще бъдат разпределени за социално подпомагане.

когато пазарът на труда е в много деликатна ситуация, парите за активни политики на пазара на труда да бъдат намалени три пъти. Именно затова ние предлагаме 100 млн. лв. от тези пари да отидат към пазара на труда, защото те са разкриване на работни места, създаване на възможност за приходи в осигурителната система и в данък доход на физическите лица. лица. Това е политика, която ще доведе до съживяване на пазара на труда. Нещо друго. Колеги, нека не се заблуждаваме. Много е добре, че има Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в която има 1 млрд. 240 млн. евро за политика на пазара на труда, но това са в много голяма степен програмни пари. Те не могат да бъдат изсипани наведнъж, за да могат да съживят пазара. Вие знаете с какво темпо се движат. Доволна съм, че тази програма върви с прилични темпове. Моля ви: нека се обърнем не с едно око, а с две очи към пазара на труда. Той ще съживи, ще извади голяма част от хората на социално подпомагане от позицията на социално слаби и ще ги насочи към друга категория. Това е нашето предложение – тези пари да бъдат разписани към парите, необходими на Министерството на труда и социалната политика. Благодаря. Няма. Други народни представители? Заповядайте.

„средствата за горното предложение се осигуряват за сметка на увеличени приходи от подобрена събираемост на акцизи и ДДС”, което вече е отменено. Благодаря, госпожо председател. Аз наистина ще се съобразя с Вашата препоръка, когато Народното събрание се е произнесло, че не са необходими повече приходи, които да гарантират повече пари по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката, няма да настоявам да се произнесете по нашето предложение. Ще си позволя обаче в рамките на дискусията да кажа какво следва от приемането на числата, предвидени в § 3.

в България да бъде сведен до нива под критичния минимум. Това означава, че бюджетът на Българската академия на науките ще бъде намален с 30% спрямо реално изразходените суми за него през 2009 г. Това означава, че парите за българските висши училища спокойно ще бъдат намалени с 20%. Това означава, че от всичките средства за политики в областта на образованието, младежта и науката с най-голям процент ще бъдат намалени парите по програма „Развитие на научния потенциал”. Това означава, че Фонд „Научни изследвания” през 2010 г. ще има нулева година. Това означава, че държавата, която не иска да изпълнява своите функции по отношение стимулиране и развитие на българската наука, предоставя тази възможност на някой друг вие трябва да отговорите кому. Защото между цялото ни много сериозно говорене, между цялото ни ехидно или емоционално коментиране днес вие в края на краищата трябва да кажете каква България правите, уважаеми госпожи и господа! господа! В разговора ни днес всъщност трябва да се роди вашата визия, ние нашата сме я казали. И няма защо да обясняваме, че правилникът предполага един или друг тип дискусия. В рамките на тази дискусия аз твърдя: не е честно, не е редно, неприлично е ангажиментите на държавата да ги поемат българските семейства и българските ученици. Продължавам да се надявам, че каквото и да решите днес в България винаги българските ученици, студенти, преподаватели и учени ще бъдат повече от полицаите и затворниците, независимо от приоритетите, които днешното Народно събрание припознава като свои. като свои. Моля ви, госпожи и господа от управляващото мнозинство, дайте си сметка какво гласувате днес, защото този коментар няма как да ви се размине утре! Благодаря. Има ли други народни представители? Заповядайте, господин Михайлов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ако в основните показатели на приходите и разходите ние дадохме сигнал към обществото какво смятаме да правим, в каква рамка,

беглият поглед показва, че има доста смущаващо разминаване в целите, които си поставяме. Ако в Министерския съвет съкращението на администрацията е с 6,6%, то в Министерството на здравеопазването е с 21%. Ако в Министерството на вътрешните работи и в Министерството на отбраната общото съкращение на разходите в тази много тясна финансова рамка е 0%, то в общините, за Министерството на финансите, което трябва да има основна функция в борбата с контрабандата и финансовите измами, съкращенията се движат между 15 и 22%. Явно, че за нас е по-важно затворите да бъдат добре финансирани, отколкото да бъде финансирано Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което трябва да създаде както по-добра инфраструктура, така и по-жив и жизнен български строителен потенциал. В Министерството на образованието и младежта съкращаването на разходите за научния потенциал, за който току-що стана дума от моята колежка Богданова с 22%, означава, че не виждаме науката като движещ елемент на нашето развитие. Трябва да отбележим, че ако в Министерството на икономиката съкращението на административните разходи е с 0,28%, то в Министерството на земеделието и храните политиката за селските райони е съкратена с 20%. Какво искам да ви кажа, уважаеми колеги? Искам да кажа, че когато си поставяме цели, макар и с не много средства, все пак трябва да намираме воля не да даваме сила на администрацията, а да даваме сила на политиките, които тази администрация трябва да прилага. Защото ние направихме един верен ход – да възстановим средствата за лекарства 26 млн. лв., но, забележете, пропуснахме да възстановим средствата за лечение и диагностика. Тоест, оставихме инструмента, но отрязахме политиката. Какво означава това? Това означава, че ние нямаме онази чувствителност, а по скоро вътрешното разпределение на средствата между отделните ведомства става на един принцип, който нито е ясен, нито е прозрачен, нито е разбираем от обществото. Затова аз ви моля все пак, когато явно ще подкрепите тази политика, да имаме волята да изискваме от изпълнителна власт, на която ние даваме функции да бъде такава, да може да прилага тези политики, а не просто за числата с едно бездушно гласуване да узаконяваме нещо, което няма да ни донесе развитие. Благодаря ви. Има ли други народни представители? Заповядайте, господин Михайлов. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър. Моето предложение касае бюджета на Министерския съвет. Искам да Ви обърна специално внимание, господин Дянков, парите, които са за областните администрации, които са 16 млн. 670 хил., да бъдат намалени с 3 млн. Защо предложението е обосновано? Искам да Ви кажа нещо, за което Вие може би нямате спомен, защото беше много назад във времето. 1991-1993 г. аз бях областен управител на Хасковска област. Тогава голямата Хасковска област се състоеше от Хасково, Стара Загора и Кърджали. Аз имах само един заместник областен управител и 20 човека администрация. Държавата имаше тогава много повече ангажименти на областно ниво, отколкото сега. и в областта на имотите имаше специален закон за връщане на имотите на бившата БКП, с което областните управи се занимаваха. Бяхме натоварени със земеразделяне и ред други неща. Тоест функциите на областните управи и големината на бившата Хасковска област беше 1 млн., сега няма и 350 хил. души. Няма как логично да ви го обясним и Вие да се аргументирате, че при три пъти по-малка област трябва да има двама областни управители и три пъти повече хора, назначени в областната администрация. Затова аз приветствах Вашата воля да направите структурни реформи и тези реформи да бъдат точно, конкретно в отделните министерства и в отделните администрации – там, там, където има раздути щатове, каквито според мен са областните администрации. Най-малко една трета от тези областни администрации могат най-спокойно да бъдат освободени и никой няма да разбере. Това Ви го гарантирам. Както и двама заместник областни управители. За какво са необходими тези двама заместник областни управители? Тук се преведоха безкрайно много други примери за Министерството на културата, и за Министерството на земеделието, където има хиляди хора, които са просто чиновници. Беше дадено и в Министерството на вътрешните работи едно към едно нормалните служители с волнонаемните. Наистина трябва да се гледа. Моето предложение касае съвсем малко пари, става въпрос за 3 млн. лв., които най-спокойно могат да се вземат от областните администрации и да бъдат дадени на Министерството на културата. Но не на служителите на Министерство на културата, а наистина за българско кино. Имаше такива предложения. Защото в условия на криза две са нещата, които съхраняват една нация и това е образованието и духовността. Защото това, което ни задържа пет века от турско робство, което ни съхрани като нация е именно духът на българската нация. Вдъхновението на една нация идва именно от културата. Основа затова ни дават и успехите на българското кино. В последните една-две години се постигна доста голям успех. И според мен наистина трябва да приемете това като кауза. Защото Вашата работа никак не е лека по време. Тя е наистина мисия.

уважаеми господин вицепремиер, дами и господа, уважаеми колеги! Действително след това уточнение и приемането на първата част едва ли има смисъл да говорим конкретно в цифрите специално за бюджета на здравеопазването, но не мога, а и няма как, да не кажа, че с това, което се предлага в актуализацията на бюджета на републиката всъщност има голямо разминаване между заявени действия в началото на вашето управление и това, което се получава в рамките на една година. Защото в началото казахте, че здравеопазването ще бъде приоритет. И какво се получава като е приоритет? Предлагате най-голямото процентно намаление от бюджета на самото министерство. Защо? Кой може да ми отговори смислено на този въпрос, след като всички тук няколко пъти и в продължение на няколко месеца вече говорим, че здравеопазването е недофинансирано. След като Министерство на финансите разработва новите клинични пътеки, които ще са в посока увеличение на цената, няма как да се намалят. След като говорите за диагностично свързани групи, които по принцип увеличават плащането с около 30-40%. Защо

то е, за да може да покрие определен тип политики. Бюджетът е финансово средство за осъществяване на определен тип политика. Какво се получава в случая? Ако приемем добре увеличението или връщането на

цялата спешност, която трябва да е на ниво при тази реформа, която започвате и която ще провеждате. Това означава неблагополучие в изпълнението на програмите по борба с туберкулозата. Това означава неблагополучие в програмите за психичното здраве на нацията. Това означава неблагополучие в управлението на фондовете за лечението на децата в чужбина, за асистираната репродукция. Да не говорим за хемодиализата, да не говорим за плащанията по методиката на министерството за интензивното лечение

преместване маси хора към нови структури, на които няма да им плащаме за 100% извършена дейност. Експеримент върху гърба на хората.

госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Това, което ние сме предложили, е бюджетът на Министерството на здравеопазването да бъде намален със 106 милиона, а не със 160, както беше първоначално предвидено. Всъщност това, което каза бившият министър Желев – че е предвидено най-голямото намаление на средства, в сравнение с другите министерства, важеше в първия вариант, защото там беше намаление с 23%. Сега намалението е с 20%, тоест изравнено е с другите министерства. Истината обаче е, че онова, за което разговаряхме по време на обсъждането, след обсъждането на актуализацията на бюджета на първо четене, беше да бъде спестено това намаление. Дори беше казано, че е техническа грешка и че намалението не е със 160 милиона, а със 106 милиона. Сега установяваме, че намалението е със 134 милиона или около 20%. Безспорен факт е, че остават парите, които бяха предвидени по политиката за лекарства и лекарствоснабдяване. Безспорен факт обаче е силното намаление на парите за диагностика и лечение. Именно там, господин вицепремиер, са парите за лъчетерапията или причината за невъзможност за осигуряване на необходимото лечение, което доведе до осъждане на Министерството на здравеопазването само преди няколко дни. Нещо, което се случва за трети път. И предишни министри като принципали са понасяли тази отговорност, че не са успявали да осигурят необходимото лечение, но безспорно е, че сега се случи отново. Министерството, доколкото разбрах, обжалва решението с мотива, че няма как да осигури това лечение. При това намаление на средствата за диагностика и лечение с над 100 млн. лв. действително няма как. По-нататък обаче в това, което и господин Желев каза – само една корекция, ако

От години българското здравеопазване е недофинансирано, клиничните пътеки са недофинансирани, състоянието е лошо. Над 250 млн. лв. са задълженията на лечебните заведения за болнична помощ – ние намаляваме парите за здравеопазване със 134 милиона. Няма как при това орязване на финансовите средства българското здравеопазване да става по-добро и наистина да бъде направена реформа за подобряване качеството на българското здравеопазване. Няма как безплатно да се извърши реформа в българското здравеопазване. Нито една страна по света не е успяла да го направи.

попитайте министъра на здравеопазването колко пенсионери в момента работят на трудов и на граждански договор в Министерството на здравеопазването. Знаете ли, че там има на граждански договор човек, който е на 78 години? Шапка свалям на всички тези хора, които работят, действително са професионалисти, но все пак има и по-млади хора, които също са добри професионалисти и мениджъри. На 78 години – да си най-добрият специалист в областта, едва ли е физически и психически възможно. Има Има механизъм, има начин, по който да бъдат намалени средствата, които са за административни разходи. Разбрахме, че персоналът се намалява със 70 души, но голямата част от тях са незаети длъжности. Това не е реално намаление на финансовите средства, а нещо, което трябваше да бъде направено преди. С това завършвам – ако министър Борисова беше тук, може би трябваше да отговори на въпроса: ще успее ли да се справи със 134 милиона по-малко на фона на задълженията, макар през

Камен Костадинов. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, скъпи колеги! Предложението, за което ставам да взема думата, е подписано, предложено, освен от мен, от още четирима мои колеги, именно – господин Волен Сидеров, господин Иван Костов, господин Иван Петров и господин Димитър Дъбов. Ако ви прави впечатление, това е цялата Комисия за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност”. Казвам всичко това, за да подчертая, че в това предложение няма никаква партийност и никаква опозиционност. Става въпрос за 12 милиона, които са необходими, за да се изплатят дължимите обезщетения на над 250 служители, които се съкращават от Вие, господин вицепремиер, сте казвали, че сте готов да давате пари срещу реформи. В Държавната агенция „Национална сигурност” за последната една година наистина се извършва реформа, извършва се добра и правилна реформа. Казвам го аз, представителят на опозицията. Ако има необходимост от финансиране срещу реформи, то Държавната агенция „Национална сигурност” е именно такова място. Нека да не поставяме на изпитание лоялността към българската държава и към клетвата, която са давали тези 250 български офицери, когато са работили в защита на националните интереси и националната сигурност на държавата. Голяма част от тези хора са си правили планове – като бъдат пенсионирани, да получат тези възнаграждения, с които да платят кредити, някакви други финансови планове са си правили, а ние в един момент ги оставяме без това следващо им се обезщетение. Оставяме ги с техните специфични умения и знания, които са придобили, работейки в системата на националната сигурност; оставяме ги на улицата на изкушенията да преминат от другата страна на барикадата. Аз съм убеден, че голяма част от тях ще издържат на тези изкушения. Познавайки голяма част от тях, те са достойни български офицери. Нека все пак да не подхождаме към тях по този начин. Обръщам се към всички вас да погледнете на това предложение с необходимия разум – като нещо абсолютно абсолютно необходимо и минимално, което може да бъде направено. Повярвайте ми, господин вицепремиер, тези 12 милиона в рамките на следващите няколко години ще бъдат изплатени чрез реформата, която се прави, ефективно.

Изказването ми е продължение на изказването на д-р Евгений Желев и на д-р Шарков, които поставиха пред нас един изключително важен въпрос, а именно предвиденото с актуализацията на бюджета за 2010 г. съкращаване на парите за здравеопазване с безпрецедентните 23%. Няма друг сектор в държавата, който да подлежи на такова орязване на финансовите средства. Тези 160 млн. лв., с които се намаляват парите за здравеопазване, имат своето процентно изражение именно по този начин – 23% по-малко за здраве. По това управляващите създават прецедент – един опасен прецедент, бих казала, защото няма европейска държава, която в условията на криза да намалява парите за здравеопазване. В същото време, съвсем против всякаква логика, е внесен Законопроект за промени в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, според който за болнична помощ, забележете, ще бъдат разблокирани 178 млн. лв. от излишъка, или както е придобил гражданственост – от резерва на Здравната каса. Или - държавата с едната си ръка взема пари от здравеопазването, с другата – дава, в резултат на което наистина с финансирането на здравеопазването се получава пълен хаос. Какво се случва със звената, които се финансират и структурно се определят към Министерството на здравеопазването? Както ви е известно, още през миналия месец министърът на здравеопазването изпрати едно задължително писмо до тези структурни звена с указания да предприемат действия за свиване на разходите си с 30%. Интересно е, като се направи един анализ, кои са звената, които принадлежат към структурата на Министерството на здравеопазването, защото е очевидно, 160 милиона няма как да се спестят само от орязване на разходите за администрация, само от орязване на парите на самото министерство, на РЦЗ-тата и на други административни структури. Става дума за спешните центрове, за психодиспансерите и за други здравни заведения, които, ако трябва да намаляват парите, означава да има по-малко пари за медикаменти, за консумативи, за бензин в спешната помощ и в крайна сметка по-малко здравна помощ за хората. Тук бих искала да задам и един друг въпрос. Всички сме свидетели на особения плам, с който предишният министър Нанев защитаваше спешната помощ, даже е негова авангардната идея за създаване на спешни кабинети дори и в тези населени места, в които има спешни центрове. Тоест според него спешните кабинети и спешната помощ бяха онова структурно звено, върху което трябваше да стъпи здравната реформа те в някаква степен да заместят закритите болници. Няма никаква последователност в това, което прави министър Борисова, и в това, което се предлага с този бюджет, защото реално се орязват именно парите за тази спешна помощ, а реформа без визия и без пари няма как да бъде направена. Ако проследим успоредно разглеждания с тази актуализация ЗИД за промени на за промени на бюджета на Здравноосигурителната каса, ще се натъкнем и на други парадокси, а именно че цари тотална неяснота по отношение на това къде, колко са парите в здравеопазването, как се изразходват, с решение на какви органи, изпълняват ли отделните субекти своите ангажименти, които имат както към здравното осигуряване, така и към полагането на здравни грижи за населението. От всичко, което се е събрало като информация в този парламент, най-вече от отговорите на ресорните министри става ясно, че резервът на Националната здравноосигурителна каса, тоест това са парите за здравеопазването, е в тежка липса. Няма ги според лекарите 455 милиона, така е всъщност и според отчета за изпълнението на бюджета на Касата за миналата година, а според министрите на ГЕРБ липсват някъде около 800 милиона от резерва резерва на Касата. Става дума за това, че от излишъка за 2008 г. са кумулирани 350 милиона, от излишъка за 2009 г. – 510 милиона, а за тази година са планирани, отбележете, 829 милиона. Възниква въпросът: къде са тези пари, при положение че се хвалите с преизпълнение на събираемостта и какво се случва с тези противоречиви решения, които се вземат в здравния сектор? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. Реплики към изказването на госпожа Манолова? Няма. Процедура – народният представител Ваньо Шарков. Заповядайте. Госпожо председател, процедура по начина на водене. Председателят на парламента госпожа Цачева каза: предложения, които са свързани с приходната част, да не се правят отново, да не се дискутират отново. Преди малко отидохме към дискусия на друг закон.

Приех бележката по начина на водене, оттук-нататък ще спазвам стриктно правилника. Други народни представители, желаещи да се изкажат? Желае народният представител Румен Петков. Заповядайте, господин Петков. МИХАИЛ МИКОВ

Дала бях вече думата на народния представител Румен Петков. Много Ви се моля, дайте възможност на колегата си да се изкаже. Защо пречите? Това е колега от вашата парламентарна група, не му давате възможност да вземе отношение към закона. Заповядайте, господин Петков, имате думата.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 за тези 12 милиона, с които следва да бъдат обезпечени служителите, които се освобождават от Държавната ако искаме агенцията да функционира нормално, общият й бюджет би следвало да бъде фиксиран на 96 млн. 535 хил. лв. В тези 96 млн. 535 хил. лв. – 12 изрично да бъдат записани за обезщетяване на тези служители. Не знам дали се чу достатъчно убедително аргументът, че това са хора, които са дали повече от 20 години на държавата, че това са хора, които са лишавали семействата си, това са хора, които са лишавали децата си заради работа в името на нашата държава. И ако днес ние си позволим да ги изхвърлим на улицата, без да им бъдат платени обезщетенията, без да получат пенсии навреме, защото всеки един от нас си дава сметка, че една част по чисто технологични причини, не че някой ще се опитва да пречи, ще получат първото си пенсионно възнаграждение 3-4 месеца, след като бъдат освободени. Ще дадем изключително лош знак за държавата и за държавността, ще демотивираме служителите в системата, ще демотивираме кандидатите за работа в системата. Още повече с наслагванията от последните месеци, че такъв тип стимул за служителите в агенцията и въобще в тези специфични ведомства може да подлежи на преосмисляне. Тук бих искал да подчертая един много различен подход към бюджетирането в Министерството на вътрешните работи и в Министерството на отбраната, от една страна, където се запазват бюджетите, и в Държавната агенция за национална сигурност, в Националната разузнавателна служба и в Служба „Военна информация”.

поставяме под съмнение въобще необходимостта от ефективно партньорство на България във всички международни органи, в които участва. Силата на българските разузнавателни служби е именно ефективното присъствие в специфични райони на света и възможността да бъдат осигурени информационни потоци, които обслужват не само българската национална сигурност, но много по-широк спектър. Именно такъв подход на нееднозначност в отношението към такива ключови държавни институции създава впечатлението, че днешната власт в България поставя под съмнение необходимостта от ефективност в работата на националното разузнаване, което през последните години постигна редица сериозни успехи и то именно на базата на задграничните си представителства. Тук трябва да си даваме сметка, че това 20 процентно орязване първо ще рефлектира там – ще бъдат отзовани представители и ще се спре работата с агентурния апарат. Абсолютно по същия начин стои въпросът за служба „Военна информация”. И ако това не бъде преосмислено сега, ние ще покажем на тези служби, че отношението на държавата към тях е такова, че няма нужда от набирането на такъв тип информация. Пак подчертавам, тази информация засяга не само националната сигурност на Република България. Тя засяга нашето участие в НАТО, нашето участие в редица задгранични мисии. Този странен подход - да гарантираме бюджетите на две ведомства за сметка на информационно-аналитични и разузнавателни служби, този двоен стандарт, този подход на нееднозначност, ще доведе до трусове в тези системи, които години наред няма да бъдат овладени. Няма случай въобще в световната история на такова едноактно съкращаване. Това са най-добре информираните, най-добре подготвените, с най-сериозни контакти служители в Агенцията за национална сигурност – със стаж, с рутина, с опит в добрия смисъл на думата. Като ги изхвърлим днес, като не им дадем обезщетението, което им се полага по закон, а няма да им бъде дадено, защото не е заложено в бюджета, като забавим пенсиите по независещи от администрацията причини,

Нямах намерение да се изказвам, въпреки че може би трябваше да се реагира по-рано, когато председателят Цачева сподели едно тълкуване на правилника и Конституцията – за второ четене на внесените предложения по бюджета, което не кореспондира нито с правилника, нито с Конституцията. Аз го приех единствено като покана към народните представители да се опитат максимално на второ четене да се движат по предложенията, но не да се ограничава тяхното изказване. няма записан текст – нито в правилника, нито в Конституцията, че щом не е приета първата част - по приходите, народният представител няма право да обоснове предложение за текст в Закона за държавния бюджет, който да бъде осигурен от държавния бюджет. И двете са достатъчно абстрактни числа. Това – по този въпрос. Уважаема госпожо председател, моля да мерите с един аршин, когато се изказва представител на опозицията или еволюционната ситуация, седяща от дясно на Вас. Моля Ви за такъв подход, защото независимо от коя страна на залата се изказват народните представители, трябва да се спазват правилникът и Конституцията. Благодаря.

Освен текстове, изрично записани в нормативните документи, каквито са безспорно Конституцията, на която се позовавате, и правилникът, юристите знаем, че има понятие „от аргумент за противното”. След като са приети

сътворена по време на работата на Четиридесетото Народно събрание. Ако отхвърляте тази практика, би трябвало коректно да го заявите. Неведнъж съм доказвала, че зачитам парламентарната практика и традиции, както считам, че беше некоректно възражението Ви за различен аршин, с който се мерят депутатите в ляво и в дясно. Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към режим на гласуване по § 3, който в редакцията на комисията става § 4. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Валентина Богданова, Ивелин Николов, Стефан Данаилов и Петър Курумбашев, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Волен Сидеров, Димитър Дъбов, Иван Петров, Иван Костов и Камен Костадинов, което комисията не подкрепя.

Процедура по прегласуване народният представител Иван Вълков. като Народното събрание, особено Парламентарната група на ГЕРБ отчете, че Комисията за контрол на ДАНС се е уверила, че ДАНС е направила съществени съкращения на своите разходи в размер на 43%, което вероятно е казано от моите колеги. Съкратен е личният състав повече от 25%. За да се осъществи последното съкращаване, са необходими пари за обезщетения, които са точно тези 12 млн. 390 хил. лв. Защо предлагам да се прегласува? Така или иначе ако тези хора са съкратени, то тези пари трябва да бъдат намерени и дадени, но ако не бъдат записани в бюджета, няма да има сигурност да бъде завършен този процес. Кое е най-лошото в тази ситуация? Ще ме разберат по-скоро тези, които са се напатили от подобна ситуация, отколкото тези, които започват летоброенето в страната от себе си, както прави ГЕРБ. Съжалявам, че трябва да ви го кажа! През 1990 г. така от службите бяха освободени хора без каквито и да било обезщетения и те се вляха в редиците на престъпността, създадоха организираната престъпност. Сега някъде между 200 и 300 души изключително високо професионално подготвени хора не трябва да бъдат поставени на това изпитание. Те трябва да получат обезщетенията, държавата трябва да бъде коректна към тях. тях. На това мнение са абсолютно всички членове на Комисията за контрол на ДАНС, разбира се, и останалите народни представители. Призовавам мнозинството да прецени отново и да подкрепи това предложение. Благодаря. Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Волен Сидеров, Димитър Дъбов, Иван Петров, Иван Костов и Камен Костадинов, което комисията не подкрепя.

предложението на народните представители Евгений Желев и Ангел Найденов, което не се подкрепя от комисията.

Няма процедура за прегласуване, поради което подлагам на гласуване предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Емилия Масларова, Мая Манолова и Анна Янева, което не се подкрепя от комисията.

Подлагам на гласуване предложението от народните представители Михаил Михайлов и Кирчо Димитров, което комисията не подкрепя.

което е подкрепено от комисията. Предложение от народните представители Сергей Станишев, Ангел Найденов, Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов, Захари Георгиев и Кирил Добрев

„2396,6” и в колона 2 числото „3261,7 се увеличават с 30 хил. лв. (за осигуряване на охрана на археологическия резерват „Улпия Ескус” – изключителна държавна собственост). 2. За община Долна Митрополия – в колона 5 числото „259,6” и в колона 2 числото „5319,2” се увеличават с 200 хил. лв. (за изграждане на допълнителен кладенец чрез дълбок сондаж в гр. Тръстеник). Посочените числа се отразяват съответно в ред „Всичко”, колона 2, в края на таблицата и в текста на ал. 1 за общата субсидия за делегираните от държавата дейности.

ал. 1 се изменя така: „(1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2010 г. под формата на субсидии по механизъм, съгласно Приложение № и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 млрд. 814 млн. 772,1 хил. лв., трансфери за местни дейности, в това число общо изравнителна субсидия 217 млн. 660,4 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 млн. 052,5 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 110 млн. 210 хил. лв., в това число за екологични обекти 40 млн. лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища

Заповядайте, господин Михалевски. Уважаема госпожо председател, моето изказване не е свързано с искане на средства, но аз имам един много настоятелен въпрос, вероятно към Министерството на финансите, защото, ако средното ограничение на общинските бюджети по различните пункции е 4,43%, след оптимизацията от 138 на 100 милиона намаление и за моя избирателен район в Смолянски регион за 10-те общини средно е 6,73%, то има едно много странно сравнение, което направих, и аз подбрах две общини, от които кметовете не са от Коалиция за България. Разбира се, с цялата яснота на моето изложение, че аз нямам никакви претенции към никоя местна власт, независимо коя политическа сила представлява. Фактите будят много безпокойство. Как всъщност при механизми, които са оповестени, и при равни, натурални показатели на едни и същи общини, се получава доста сериозно разминаване в тяхното ограничаване на разходите. Ще дам пример с две общини от моя избирателен район – едната е Девин, другата е Златоград. И двете имат първоначален бюджет при еднакво население, при еднакви показатели на ученици, участници в детски градини, в ясли, повече кметове и кметски наместници в Девин и при начални изходни данни едни и същи в Закона за държавния бюджет – за Девин 4 млн. 381 хиляди, а за Златоград – 4 млн. 393 хиляди. В крайна сметка намалението на бюджета на Девин е с 314 хиляди, а намалението на бюджета на община Златоград е със 184 хиляди. Разминаването е 70% над това на Златоград за Девин. Ето тук възниква въпросът: все пак еднакъв ли е аршинът, с който мерим? Надявам се това разминаване да бъде обяснено, защото иначе остават много тежки съмнения, че в криза ние прилагаме друг подход, който няма нищо общо с прозрачността и справедливостта. Благодаря ви. Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Захари Георгиев и Петър Мутафчиев, което комисията не подкрепя.

по групи. Сега предстои да гласуваме предложението на народния представител Румен Петков, което комисията не подкрепя.

Благодаря ви. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията на § 4 по вносител, който става § 5 по доклада на същата комисия. Гласуваме § 5 по доклада на комисията.

Няма пропуск, господин Миков. Всичките гласувания ги обявявам и по групи. Ще го въведем като задължително процедурно правило. Гласували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

Става дума за увеличение с 30 хил. лв. за осигуряване на охраната на археологическия резерват „Улпия Ескус”, който е изключителна държавна собственост. Поне тези, които имат нещо общо с Плевенския регион, би трябвало да си дават сметка за иманярския интерес, който далеч не е типичен само за Централна и Северна България, и за последствията от липса на охрана на археологическия резерват „Улпия Ескус”. Тези последствие ще унищожат практически резервата или ще принудят ръководството на общината да поеме охраната на един обект, който, както казах, е изключително държавна собственост. Това, разбира се, ще доведе до съответните последствия и за кмета, и за общинския съвет, които в определен смисъл може да имат и прокурорски измерения. С нежеланието си да осигурим 30 хил. лв. за охраната на този археологически резерват ние днес, тоест вие днес – от управляващото мнозинство, ставате съпричастни в ликвидацията на един резерват с хилядолетна история, един резерват, който е част от историческото наследство на България и притегателен туристически център за Централна Северна България. Аз лично не мога да си обясня това вкатиляване при гласуването, в което не осмисляме нищожността на сумата, без да си даваме сметка за мащабите на последствията и унищожаването на българската история, която е достояние на всички ни, а не само на хората, които в тази зала не желаят да чуят за какво става дума. Благодаря ви. 5 – за § 5 по чл. 13. Постъпили предложения на народните представители Сергей Станишев, Ангел Найденов, Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов, Захари Георгиев и Кирил Добрев. Параграф 5 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представители Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 6: „§ 6.

3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините от първа група по приложение № 5.1 до 31 януари в размер на 54 на сто и до 31 юли – останалите 46 на сто. Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините от втора група по приложение № 5.1 до 31 януари в размер на 57 на сто и до 31 юли – останалите 43 на сто.” 4.

Има ли желаещи да вземат отношение по обсъжданите текстове? Желаещи за изказване? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Ангел Найденов, Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов, Захари Георгиев и Кирил Добрев, което комисията не подкрепя.

по чл. 14: „§ 5а. В чл. 14, ал. 2 се отменя.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянов и Димитър Главчев

„както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, включително ползваните временни безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на проекти по програма САПАРД.”

Уважаема госпожо председател, дами и господа! Ще помоля за вашето внимание, защото това е един може би от основните инструменти, с който можем да помогне на общините. Ще припомня, че в този чл. 14, ал. 2 има забрана, която по принцип е смислена, в Закона за държавния бюджет – средства, които те могат да получат от продажбата на активи да бъдат изразходвани за друго, освен за инвестиции – за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи. Положението, в което се намират те е доста сложно. Аз оценявам и това, което колегите – госпожа Стоянова, са предложили за разширяване на текста, но все пак призовавам да помислим, тъй като така структурирано нашето предложение за отмяна, ще важи за тази година, тоест още за пет месеца. Смятам, че наистина общините ще се изправят пред много сериозни предизвикателства. Хубаво е да имат гъвкавост, инструментариум. Още повече, че вие сами съзнавате, че пазарът на активите в момента не е толкова активен и не толкова бързо те биха могли да придобият. Но това е настоятелното искане на всички кметове, и на Националното сдружение, с молба към нас да обърнем внимание и да дадем този инструмент в техните ръце. Пак повтарям: предложението, както е структурирано, ще касае бюджета за тази година. Което не означава, че следващата година може да бъде направено ново предложение и да възстановим практиката. Аз разбирам, че тук някъде, може би специалистите от Министерството на финансите да кажат: ако веднъж направим пробив,

Господин Михалевски, искам само да Ви кажа, че сигурно сте прав – ситуацията е тежка и специфична, но това в никакъв случай не трябва да ни дава повод да нарушаваме основни принципи в бюджетирането и финансирането. Става дума не само за този текст, а и за други текстове, които преди това комисията също обсъди и не прие, точно защото, независимо от това, че ситуацията е специфична и тежка, не бива да се нарушават принципи, градени в годините. Втора реплика? Господин Михалевски, ще отговорите ли? Не. Госпожа Мая Манолова – за изказване. Имате думата, госпожо Манолова.

Уважаеми колеги, аз няма да повтарям това, което вече каза господин Димчо Михалевски, че става дума за една временна мярка, която ще даде възможност на общините в тази изключително трудна ситуация да бъдат по-гъвкави и по-оперативни и да насочват средствата, с които разполагат, а именно тези от продажба на общински нефинансови активи към тесните места на своята дейност. Искам само да припомня, че тесните места, това са основно социални разходи, социални плащания, социални патронажи, детски градини и прочие. Ако вие не приемете това наше предложение обаче, по настоятелна молба на Националното сдружение на общините, бих искала да се обърна към вас да направим едно допълнение към предложението на госпожа Менда Стоянова, която също предлага едно изключение от този принцип, както самата тя каза. То е във връзка с изключителната важност на участието на общините в европейски програми и проекти, като предлага да се направи изключение от общото правило, а именно тези средства да могат да се ползват „както за погасяване на ползвани заеми, за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, включително ползваните временни безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на проекти по Програма САПАРД”. Ние от Коалиция за България подкрепяме това предложение, нека бъде направено такова изключение. Но по настояване на Националното сдружение на общините предлагаме да се направи още едно изключение. Тъй като в основния текст се допуска възможността средствата да се използват за финансиране изграждането и основен ремонт на социална и техническа инфраструктура, след думата „основен” да се добави „и текущ” ремонт на социална и техническа инфраструктура. Така минимално ще се отклоним от дисциплиниращата мярка, която съществува в Закона за държавния бюджет за 2010 г. подчертая, че предложението няма да коства абсолютно никакви разходи, никаква промяна от това, което ще бъде събрано в държавния бюджет. А с тази една гъвкава мярка наистина ще се даде възможност общините да се справят с някои свои неотложни, належащи нужди в условията на криза. Също така ще припомня на ръководството на ГЕРБ, че сте поели известни ангажименти в рамките на диалога, който имате с Националното сдружение на общините, и би било добре, ако се стигне поне до това компромисно

(КБ): Това, което искам да кажа, е съвсем естествено, така че не реагирайте. Моята колежка Мая Манолова пропусна да каже, че предложението да включим и текущия ремонт има своето дълбоко основание. Ние току-що намалихме с гласуването по § 1 капиталовите разходи на общините.

Вярно е, че има принципи. Вярно е, че когато е приеман бюджетът, е било правилно да се предвиди, че постъпленията от продажбата на нефинансови активи, това са материалните активи - дълготрайните активи на общините, които не може безразборно да се продават и средствата да се изразходват, е предвиден текстът на ал. 2 на чл. 14. Но сега ние признаваме, че се намираме в една извънредна ситуация – ограничаваме общините без да ги питаме какво могат да съкратят, казваме им с колко им съкращаваме трансфера и се опитваме да променяме текста като дописваме, така както ние мислим тук, в тази зала, че е важно това, това и това. И моята колежка Манолова прибави и нещо друго, което е важно. Аз предлагам да приемете нашето предложение и за тези пет месеца да оставим общинските съвети, избрани от хората, които знаят кое е най-важно дали ремонтът на покрива, дали течовете, дали заемите, които са взели, дали кредитите, които са ползвали, и да бъдем така добри, когато сме си позволили ние да определим с колко намаляваме техните бюджети, да ги оставим, когато продадат нещо, влязат средства, да носят отговорността за какво най-важно да ги изразходват. Затова бъдете така добри и приемете нашето предложение за отпадането на чл. 14, ал. 2 до края на годината. Нека да имаме доверие на тези хора, защото не сме ние тези, които ще кажем, че е най-важно първо, второ, трето и пето. Реплики? Няма. Други народни представители?

по реда на направените предложения. Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Захари Георгиев, Георги Божинов, Ивелин Николов, Румен Такоров, Димчо Михалевски и Кирил Добрев, което комисията не подкрепя.

Уважаеми колеги, надявам се, че поради това че не съм била достатъчно ясна, не сте разбрали каква е същността на моето предложение. ми касае една временна мярка, която ще даде възможност на общините в тази изключително сложна ситуация да насочват средствата от продажба на свои нефинансови активи освен към основни ремонти, каквато възможност е дадена досега, но и към текущи ремонти.

най-проблемите зони от тяхната дейност. Апелирам към вас да вникнете в това предложение и да го подкрепите! То наистина е безобидно и ще реши много проблеми на общините, без да накърнява по никакъв начин приходната част на бюджета. Подлагам на прегласуване предложението, направено от госпожа Мая Манолова.

Прекратете гласуването

Предложение от народните представители Менда Стоянова и Димитър Главчев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Менда Стоянова, Иван Вълков и Лили Боянова. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Пламен Орешарски и Румен Овчаров – в § 6, т. 6 предлаганият § 22а се изменя така: „§ 22а. (1) За погасяване на просрочените задължения на държавата по извършени дейности в изпълнение на публични инвестиционни проекти Министерският съвет предоставя допълнителни средства по бюджетите на съответните министерства и централни ведомства – дебитори, в размер на 660 млн. лв. за сметка на резерва за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, Раздел т. 4.1. (2) В двуседмичен срок Министерският съвет разпределя средствата по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити в зависимост от просрочените задължения и определя реда за погасяването им.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Захари Георгиев, Георги Божинов, Ивелин Николов, Румен Такоров, Димчо Михалевски и Кирил Добрев: в § 6 се създава нова т. 8а: „8а. Параграф 30 се изменя така: „§ 30. (1) С решение на общинския съвет след 30 юни 2010 г. могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности. (2) С решение на общинския съвет след 10 декември 2010 г. могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата и местните дейности, при условие че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочват.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Димчо Михалевски, Антон Кутев, Драгомир Стойнев и Георги Божинов по § 6: 1. Създава се т. 9а: 9а: „9а. В § 52 се правят следните изменения: 1. Алинея 6 се изменя така: „(6) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, като част от допълнителните компоненти по формулата за съответната дейност могат да предвидят резерв за нерегулярни разходи в размер до 5 на сто от средствата по съответната дейност. Неразпределените към 15 ноември 2010 г. средства от резерва се изразходват по решение на общинските съвети.” В ал. 9 се създава нова т. 1а: „1а. В срок до 30 юни 2010 г. директорите на общинските училища възстановяват по бюджетите на общините средствата от неизразходвания преходен остатък за 2009 г., с изключение на средствата, за които до 31 май 2010 г. са сключени договори с външни доставчици и изпълнители.” 3. Точка 10 се изменя така: „10. В § 53, ал. 4 т. 2 се отменя.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Георги Пирински, Меглена Плугчиева, Пламен Орешарски и Димчо Михалевски

публично финансиране на общинските инфраструктурни проекти, изпълнявани чрез структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, са част от финансирането на съответните оперативни програми, с изключение на общините по ал. 2. ал. 2. (2) За общините с равнище на безработица с или над 35 на сто по-високо от средното за страната, средствата в размер на 100 на сто от предвиденото в оперативните програми програми публично финансиране на общинските инфраструктурни проекти, изпълнявани чрез структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, са част от финансирането на съответните оперативни програми. (Приложение № 1 – Списък и карта на 128-те общини.)” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Меглена Плугчиева, Пламен Орешарски, Петър Мутафчиев, Димчо Михалевски и Румен Такоров – в § 6 се създава нова т. 16: 16: „16. Създава се Специален инфраструктурен инвестиционен фонд (СИИФ) към министъра на финансите с осигурено финансиране в рамките на 2010 г. в размер до 50 млн. лв. Финансирането на Специалния инфраструктурен инвестиционен фонд е за покриване на възникнали разходи на бенефициентите по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.” за отчуждителни процедури и археологически проучвания.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

по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. при условия, източник и ред, определени от Министерския съвет.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8: „§ 8.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

Изискването по ал.1 и 2 не се прилага по отношение на заем на „Български държавни железници” ЕАД с държавна гаранция, в размер до 459 547 000 лв. за рефинансиране и преструктуриране на задълженията на дружеството, във връзка с изпълнение на план за преструктуриране и финансово стабилизиране на „Български държавни железници” ЕАД,

Номиналният размер на изкупените от Българската банка за развитие вземания към републиканския бюджет, възникнали и начислени до 31 декември 2009 г., се отчита по съответните бюджети бюджети на републиканския бюджет за 2010 г. като разход и в увеличение на друго финансиране. (2) Разходите по ал. 1 са предвидени в резерва за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1. 4.1. (3) За целите на прилагане на механизма по изкупуването от Българската банка за развитие на вземанията по ал. 1 министърът на финансите може да извършва депозити по § 21, ал. 19. (4) Последващото разплащане на изкупените от Българската банка за развитие вземания по ал. 1 може да се извърши от сметка на централния бюджет и се отразява в намаление на друго финансиране. (5) За разходите по ал. 1 и 2 министърът на финансите извършва необходимите промени по съответните бюджети по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет и определя реда и сроковете, за отразяването им в отчетите за касовото изпълнение на съответните бюджети за 2010 г.” 9. В § 27 ал. 2 се отменя. 10.

28а: „§ 28а. (1) Считано от 1 юли 2010 г. държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в централния бюджет, а общинските

Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем, или изпълняват програми за финансово оздравяване при условия и по ред, определени от Министерския съвет. (4) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения. (5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в десетдневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на централния бюджет на териториална дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на съответното държавно предприятие, респективно дружество с държавно участие. (6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в десетдневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.” 11. Параграф 40 се изменя така: „§ 40. Общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД със средства в размер до 4 000,0 хил.лв. при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, критерии и ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в

15. Параграф 56 се изменя така: „§ 56 (1) Средства в размер до 95 на сто от предвиденото в оперативните програми публично финансиране на общински инфраструктурни проекти, изпълнявани чрез Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд на Европейския съюз, са предвидени в рамките на планираното финансиране на съответните оперативни програми. (2) Изискванията по ал. 1 се прилага на ниво проект. (3) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за „проекти, генериращи приходи" по смисъла на чл. 55 от Регламент на Съвета 1083/2006 от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за ЕФРР, Европейския социален фонд (ЕСФ) и КФ и за отмяна на Регламент (ЕО) (4) За проекти с висока социална значимост Министерският съвет, по предложение на министъра по управление на средствата от Европейския съюз, може да финансира проектите до сто 16. Параграф 62 се изменя така: „§ 62. Държавен фонд „Земеделие” през 2010 г. може да извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. при условия, източник и ред, определени от Министерския съвет.” 17. Параграф 65 се отменя. 18. Параграф 66 се отменя.”

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз имам три неща, които искам да споделя с вас.

Обаче начинът, по който е написано, вместо да помогне на железниците, може да създаде много главоболие, тъй като в края на краищата всеки държавно гарантиран кредит и държавна помощ – подобно нещо ние не сме нотифицирали. Самият факт, че го поставяме в бюджета, значи, че вече е взето решение за тази държавна помощ от държавата. Аз ви препоръчвам, за да излезем поне частично от тази ситуация, да не бъде „за Български държавни железници”, а ако не са направени промените, да бъде „за „Пътнически превози”. Там много по-лесно ще може да се обясни това, че е необходим кредит, осигурен от държавата, даже да се добави „по договора, който имаме с „Пътнически превози”, защото този договор е нотифициран е нотифициран от Европейската комисия. Казвам го добронамерено, защото наистина по този начин няма да възбудим каквито и да е инициативи от страна на комисията за санкции към българската държава по отношение на конкурентоспособността. Още нещо. Аз обаче не мога да разбера (разбрах, че този въпрос е поставян няколко пъти) защо в повечето случаи говорим „субсидия до”, примерно за Национална компания „Железопътна инфраструктура”. На всички е ясно, че дори тези 45 милиона няма да са достатъчни. Те бяха планирани в една дългосрочна програма. Вие поради свиване на разходите ги намалихте. Нека да бъдат 45 милиона. Ако в разходната част ще си говорим „до еди-колко си разходи”, ами дайте тогава да се върнем на чл. 1, в приходната част

и да поставяме разходната част до определени граници, тоест от нула до 45 милиона. Още нещо, което искам да споделя с вас. Предложената ал. 4 – не знам каква е процедурата, по която сега можем да го гласуваме. Добре би било за общините, но мисля, че комисията не може, след като вече имаме и доклад, да прави някакво ново предложение.

по договора, сключен с държавата, за да може да не се стигне ... В ал. 4. Благодаря

който се занимава с Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция и въпроса за възстановяване на ДДС на общините, които кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони.

може да извършва необходимите плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини за одобрение за подпомагане на проекти по програмата. Моята молба, господин министър, към Вас и към колегите е думата „може” да отпадне, защото Вие сам разбирате, че с една дума се променя коренно логиката, смисълът на този параграф. Това означава, че може да се въведе двоен и троен стандарт за общини, на които могат да бъдат уважени тези разходи, и за други, на които не могат да бъдат уважени.

По-важното е, че бенефициенти по тази програма са именно малки общини. Това са общини, които са в така наречените необлагодетелствани райони. Това са или гранични региони, или съответно планински или полупланински региони. Това са общините, които са в най-непривилегирована ситуация. Ако Ако на тях не дадем тази възможност да бъдат освободени от данък добавена стойност, разбирате, че те губят всякакъв шанс и възможност да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони. Искрено разчитам на вашето разбиране да се уважи това предложение, което правим, което касае 40% от населението на страната и 80% от територията. Затова е изключително важно за България да може да се даде тласък тази програма наистина да се развива, особено в момента – в кризисната ситуация да можем да подпомогнем тези общини. Затова настоявам

приеме следното предложение: „Държавен фонд „Земеделие” през 2010 г. извършва необходимите плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини одобрение за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. при условия, източник и ред, определени от Министерския съвет.” при ясно формулирани условия, но да се даде шанс на абсолютно всички общини. Да няма третиране като привилегировани и непривилегировани общини. Господин министър, много разчитам на това, че ще отделите съответното внимание. Най-вече апелирам към колегите от мнозинството – тази актуализация, която правим, да не бъде формална, а да бъде наистина в интерес на хората, още повече в момент на криза. Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо Плугчиева, ние с Вас заедно сме вносители на това предложение. Вярно е, че текстът на вносителя и нашият вариант се различават само в една дума, но аз вземам реплика, за да възразя на това, че Вие намирате, че трябва да помолите министър Дянков. Няма какво да молим министър Дянков, защото става дума не само за това, което казахте - че оставаме в ръцете на администрацията да преценява на коя община може и на коя не може. Нашият текст е императивен – ДДС-то на този тип проекти, след гласуването днес в парламента, се поема от държавния бюджет и всички общини знаят, че това е така. Когато остане текстът: „Може и да може, а може и да не може”, аз ако съм кмет и ако днес трябва да подписвам този проект, като не ми излиза сметката и не зная дали ще бъда в тези, за които може, или в тези, за които не може, просто няма да подпиша проекта. А това, което правим тук, защото ако общините са сигурни, на много повече общини ще им излязат сметките, ще подпишат проектите, ще привлекат и реализират европейските средства, ще има заетост, ще има данъци. Госпожо Плугчиева, Госпожо Плугчиева, възразявам на това, че молите министър Дянков. Аз моля народните представители императивно да подкрепят този текст, и това ще бъде добре, а министър Дянков просто ще го изпълни.

Госпожо Плугчиева, искам само да Ви припомня, че има постановление на Министерския съвет - мисля, че беше № 81, в което ясно и категорично се дава право и задължение да се покрият от Фонд „Земеделие” сумите за ДДС по тези одобрени проекти. В този смисъл смятам, че вашето предложение е коректно и може би е добре да го подкрепим. Тоест по този начин ние изпълняваме и самото постановление, както и не даваме възможност на администрацията да прави преценка. Дуплика на госпожа Плугчиева.

щях да припомня, че има такова постановление и то не бива да влиза в противоречие с промените в закона. Затова Ви благодаря, госпожо Стоянова. Предлагам думичката „може” да отпадне. Благодаря за Вашата подкрепа. Благодаря. Думата има народният представител Пламен Орешарски. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин министър! Бих искал да спра вашето внимание върху новия § 22а, в който ненужно според мен се усложнява схемата за разплащане на държавата

Моят скромен професионален опит ме е научил, че винаги когато една финансова схема се усложнява ненужно, някой ще бъде излъган. Това е или клиентът, или регулаторът, или в по-рядък случай банката-агент. Ако се отнесем към настоящия случай, не ми се струва регулаторът да бъде излъган. В случая регулаторът е Юростат. Не бих и препоръчвал да бъде лъган след последните съмнения за достоверността на нашата статистическа информация. Другият възможен, който може да бъде излъган, е частният бизнес. Струва ми се, че това е част от казуса, тъй като на частния бизнес ще бъде разплатено със забава и с дискаунт, тоест с отстъпка от номинала. Но третият, който ще бъде излъган, е Банката за развитие също, тъй като поне в продължение на една година, а вероятно и повече, нейните ресурси ще бъдат ангажирани във финансиране на квази бюджетен дефицит, вместо да се занимава с нормалните си функции по насърчаване на малък и среден бизнес. Това е в основата на нашето предложение – да се откажем от тази схема и да възприемем по-простата схема, при която Министерството на финансите превежда на секторните министерства съответните суми и те се разплащат по задълженията. В пълно противоречие с шопския жаргон,

Във връзка с предложението на колегите Менда Стоянова и Димитър Главчев: в § 6 да се създаде нова т. 2, по-специално за създаването на ал. 2,

към § 14 е отразено и нашето предложение с господин Имамов и д-р Хасан Адемов. Тези предложения засягат идентична материя – премирането на тютюнопроизводителите, и затова предлагам да проведем обща дискусия по предложението на колегите по тази точка и нашето предложение за създаване на § 14а. Конкретното ми предложение е: в т. 1 към ал. 2 да отпадне предлогът „до”. Говорихме много за граматическите и за политико-управленските измерения на този предлог „до”, но според мен по това как ще гласувате за това наше формално предложение, ще стане ясно дали е истинска декларираната воля този проблем най-сетне да се реши, или отново имате желание да вкарате решаването на този проблем в режим на правната възможност. Защото в интерес на истината предлогът „до” означава само едно – от конкретно реално императивно решаване на проблема чрез закона в режим на правната възможност. Ако това ви е целта, моля ви да го заявите съвсем коректно. Второто измерение на този проблем вече се свързва със срока, в който да се изплатят тези субсидии. Затова нашето предложение е това да става до две седмици след влизането в сила на този закон. И ако имаме воля да съчетаем предложенията на колегите от Парламентарната група на ДПС и предложението на колегите от ГЕРБ госпожа Менда Стоянова и Димитър Главчев, то текстът на на тази ал. 2, т. 1 вероятно следва да гласи – и това е формалното ми предложение: „1. премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн, реколта 2009 г. със сумата 116 млн. лв., които да бъдат изплатени до 15 дни от влизането в сила на този закон.” Това е предложението ми за редакционна поправка. Ако втората част от това предложение не се приема, моля да подложите отделно на гласуване предложението ни за отпадане на предлога „до”

Уважаеми господин Местан, ние надълго и нашироко сме дискутирали този въпрос. Както по т. 1, така и по останалите точки до т. ние сме записали предлога „до” по следните причини. На първо място, резервът за структурни реформи и допълнителни фискални мерки, който е записан в Закона за изменение на Закона за държавния бюджет,

се разходва по решение на правителството със съответно постановление. Независимо от този текст на закона, тъй като възникнаха доста дебати и най-вече недоверие дали някои от дебатираните суми ще бъдат изплатени, ние предложихме да се направи частична разшифровка на този резерв в тези четири точки, а записахме думичките „до” по една-единствена причина – по всяка една точка конкретните плащания ще се доказват и изчисляват на базата на конкретни документи, количества, ставки и т.н. Това се отнася както за тютюнопроизводителите, още повече за обезщетенията и помощите на домакинствата, отнася се и за автомагистрала „Люлин”, тъй като там зависи какви неща ще се изпълнят, за да бъдат действително изплатени. В този смисъл думичката „до” е коректна, защото по този начин ще се изплатят доказани суми, а разликата ще остане за други цели. Благодаря. За дуплика има думата господин Местан. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател. Госпожо Стоянова, благодаря Ви за репликата. Все пак е важно в стенографския протокол да се отрази категоричният Ви ангажимент, че става въпрос само за технически съображения – коректно изчисляване на дължимите суми. Точно в тази връзка е и моята дуплика. Ако тези съображения са валидни например за разходите за автомагистрала „Люлин”, където може да се окаже, че изпълнението не е точно за 62,5 млн. лв., а за 61,8 млн. лв., това оправдава предлога „до”, но всички онези изчисления, за които говорите във връзка с премирането на тютюнопроизводителите, вече са извършени.

Фонд „Тютюн” е представил разчетите по произходи тютюни, по количество, по качество и няма никаква условност, няма никаква неяснота, която да предполага съществуването на предлога „до”. Ето ви решението на Министерския съвет Ако е необходимо и това уточнение, госпожо председател, допълвам предложението си за редакционна поправка с

Уважаеми господин Местан, аз се изказвам, защото по процедурата няма друга техника. Затова благодаря на господин Миков, че ми отстъпи, за да приключим дебата по тази тема. Аз съм съгласна с Вас да допълним „съгласно Решение № 240 на Министерския съвет от 23 април 2010 г.”, но продължавам да не съм съгласна да махнем думичката „до”, защото в това решение никъде не се говори за конкретна сума, а се говори за количества, коефициенти и ставки.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа! Аз съм направил предложение по § 6, т. 1 относно промените в § 2. 2. Мисля, че става въпрос за един крайъгълен камък за отношението на управляващите, на правителството, към предприемчивите хора в България. Общоизвестен факт, на който се позовава правителството, е, че има световна икономическа криза. Правителството най-често обича да се оправдава за всички процеси в България със световната икономическа криза. В условия на криза, както е известно, се свиват оборотите на фирмите, съкращават се работници, спадат печалбите. Всъщност министър Дянков го е констатирал и в Отчета за изпълнението на държавния бюджет до 30 май т.г., където по-ниските постъпления в бюджета се свързват с ефектите на икономическата криза, която е довела до спадането на печалбите. И какво прави правителството, уважаеми дами и господа,

сякаш икономиката така се развива, печалбите растат, че през 2010 г. ние ще им съберем авансово не 100%, а 110%. Това е принципен въпрос. Много ще се зарадвам, но искрено ще се учудя, ако министърът на финансите вземе отношение по такъв въпрос, но не вярвам да се случи. Той само присъства телом в залата и после ще даде някои интервюта във вестниците.

ще бъдат по-ниски. А ние какво правим? Не разплащаме на бизнеса от миналата година, забавяме връщането на ДДС, а сега ще ги „изсурвакаме” с коефициент 1,1 авансово да внасят от печалбата. Това означава

начини за скриване на печалбата. Декапитализацията на търговските дружества като съзнателно прокарвана политика от държавата ще демотивира допълнително хората да се занимават с бизнес. Няма такава държава нито в Европа, нито в света. Всяка държава в условия на криза търси облекчения, които да не водят до фалит и декапитализации. Днешното наше управление предлага мерки, приемат се мерки от Бюджетната комисия точно за обратното. Знаете ли кое е най-тъжното? Че това са мерки, които се предприемат от едни партии, определящи себе си като десни и десноцентристки изземване, фалит. Уважаеми дами и господа, още един аргумент. Пак същата официално публикувана статистика до края на м. май – 30 май, показва, че най-висока е събираемостта от физическите лица и и това корпоративно подоходно облагане. Какво прави правителството? Аз ви казах и преди. Там, където не може, където са най-големите злоупотреби – данъчните измами, контрабандата, там намаляваме милиард и 600 милиона. Тези, които си плащат съвестно, които успяват да запазят работни места в условията на криза, да произвеждат, за да се хвали министър Дянков, че има ръст на индустриалното производство, тях ще ги натоварим с още повече. Крайно несправедливо е. Ще е много добре да чуем някаква позиция, било то от правителството, било от някой от тая зала, който да обоснове защо с този параграф се прокарва тази политика. Ако има някакви аргументи?! Може пък ние да не сме разбрали?! Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА Реплики? Госпожо Стоянова, заповядайте данъчните закони, тъй като ги прилагат, ще разберат, че това, което казахте, просто не е вярно. По никакъв начин коефициентът 1,1 за авансовите вноски няма да доведе до този ефект, за който Вие говорите, по една много проста причина че в Закона за корпоративното подоходно облагане има ясен и категоричен текст, който дава право на всяка една фирма, преценявайки своето финансово състояние и прогнозирайки печалбата си за годината, да поиска авансовата вноска, която внася, да бъде в размер, отговарящ на очакваната от нея печалба. Тази възможност в закона е дадена нееднократно. Възможно е фирмата един или два пъти в годината, актуализирайки своите прогнози, да иска такава корекция в авансовия си данък. Смятам, че това е абсолютната коректна защита за бизнеса. Това че коефициентът се предлага да бъде увеличен от 1 на 1,1, би засегнало само онези фирми, които наистина ще реализират през 2010 г. печалби по-високи от тези, които са реализирали през 2009 г., колкото и да са малко те. Съвсем коректно авансовите им вноски, които внасят регулярно през годината, да има възможност максималният им размер да бъде 1,1 спрямо 2009 г. Ако това не ги устройва, те имат механизъм, по който ще

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо Стоянова, Вие този аргумент сте изложили и в Бюджетната комисия, когато сте отхвърлили това предложение. Само че има малък нюанс в едната хипотеза автоматично ти казваш, че не очакваш от бизнеса да има някакво кой знае какво увеличение на печалбите в сравнение с 2009 г., а а в другата хипотеза, която вие предлагате, казвате, че вие очаквате поне 10-процентно увеличение на печалбата, за да им вземе авансово. Но знаете ли кое е най-важното? Че вие вкарвате решението за намаляване на авансовите вноски в ръцете на администрацията.

Това е текстът в закона и аз го проверих, защото знам, че този аргумент сте използвала и в Бюджетната комисия. Само че едно е ти да кажеш като държава: „аз прогнозирам, че печалбите за миналата година няма да бъдат по-големи, а ако са по-малки, поискайте”, друго е да кажеш: „аз прогнозирам, че вие, бизнесът, ще имате догодина печалби поне с 10 пункта по-високи от тази година, а ако са ви по-малки ще отидете да целувате ръка на данъчния чиновник”. Това, ако не е корупционен текст, здраве му кажи! Мерси!

Аз смятам, че Вие категорично не сте прав, обвинявайки ме, че аз не съм права, защото в Закона за корпоративното подоходно облагане е записано, че съответното данъчно задължено лице може да поиска. То може да поиска от администрацията и администрацията го удовлетворява в размера, в който то е поискало. Думичката „може” се отнася за него, за да прецени, съобразно бъдещите си прогнози за печалбата, в какъв размер да внася авансов данък.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Ще бъда кратък и по-конкретен, за разлика от господин Миков. Първо, искам да изразя задоволството си от това, че с господин Мутафчиев сме на едно мнение и той подкрепя заемът с държавна гаранция за българските държавни железници. По такива важни въпроси е добре да има единомислие. По отношение на неговите притеснения искам да кажа, че е изпратена такава нотификация до Европейската комисия. Тук е министърът и той може да потвърди. Така че очакваме отговор оттам. По отношение за магистрала „Люлин” искам да благодаря на госпожа Менда Стоянова, която е вкарала предложението на Комисията по транспорт в Комисията по бюджет и финанси, Благодаря. При това положение, с оглед уточнението, предложението на господин Мутафчиев е оттеглено. Благодаря Ви. Думата има народният представител Ваньо Шарков. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, моля за вашето внимание, тъй като тук се изпадна в едни подробности доколко „до” е граматическа, доколкото политическа категория. Някои почнаха вече да доят кравите, трети стигнаха „от кого” – „на кого”. Искам да направя едно предложение, което касае всички

за да компенсираме недостига на средства за диагностика и лечение. Защото това касае всички български граждани и това може да помогне да има достатъчно средства за онкоболните. Още повече, уважаеми колеги, на всяка една кутия цигари пише, че е опасно за здравето.

бих искал да подкрепя предложението, обосновано от господин Пламен Орешарски по отношение на начина на изразходване на тези 660 млн. лв., които са задължение на държавата към българския бизнес. Заслужава си да припомня как стигаме до тази ситуация, когато през тази година, в средата на годината, парламентът трябва да вземе решение за начина на разплащане на задълженията на правителството към българския бизнес. българския бизнес. Стигаме дотук, защото през втората половина от предишната година правителството и конкретно министъра на финансите си поставиха една нереалистична и ненужна в тази икономическа криза цел да постигнат нулев бюджетен дефицит. Затова спряха всички разплащания към българските фирми, задължение на държавата по свършена работа. Стигна се до опит за измама по отношение на Европейския съюз и Европейската комисия – в името на нулевия бюджетен дефицит, който се превърна в самоцел на правителството. Естествено тази измама беше хваната и на начислена основа тези задължения бяха записани. Затова сега се налага от бюджета през тази година да се разплащат задълженията на българското правителство към бизнеса, с огромно закъснение и без ясен резултат. Предложението на господин Орешарски е единствената гаранция, че този път през 2010 г. правителството, с решение на парламента ще бъде принудено действително да се разплати към българския бизнес. В противен случай се създават условия за една поредна измама, както е измама и предложението на комисията по отношение на тези записи на разпределение на средствата, които първоначално бяха записани в резерва на правителството за непредвидени цели. Още при първо четене обърнахме внимание на това, че по същество докато режем живо месо от здравеопазването, социални грижи, общини, много други политики, които са жизненоважни за оцеляване на хората, на цели системи в България, се оставя един гигантски резерв на правителството, който ще бъде харчен по негово усмотрение на тъмно на тъмно, без контрол от парламента за негови политически цели. Сега се предлага едно палиативно решение, което е също така измама в голяма степен, защото предлогът „до”, за който много се говори и досега, дава възможност на всички тези направления – за тютюнопроизводители, за социални помощи, за железопътна инфраструктура, за магистрала „Люлин”, да се изплати определена сума, която е далеч под максимума, а останалото да се разпределя на тъмно. Затова подкрепям предложенията, които прозвучаха и до сега, в това число и от господин Местан – да отпадне този предлог, който е измамен и който не бива да бъде подкрепен. Искам да обърна внимание върху още една особеност, която има отношение към разходите и към крайния бюджетен баланс. В бюджета е записано – 1 млрд. 552 млн. лв. средства за европейски проекти. До края на м. юни, до преди няколко дни, реално бяха разплатени 300 млн. При При тази тенденция до края на годината сигурно ще бъдат разплатени 700-800 млн. лв. максимум. Останалите пари също остават на разположение на правителството, което да ги харчи по свое усмотрение, което е абсолютно недопустимо, неприемливо в ситуация, когато действително цели системи издъхват. Когато режете всякаква възможност например за общините за местна политика и отхвърляте всяко конструктивно предложение, което правим, да ги подкрепим в тази ситуация. Затова би трябвало и предложението на господин Орешарски да бъде подкрепено, ако парламентът иска гаранция, че бизнесът ще си получи парите, а няма да бъде измамен за пореден път от правителството

просто ни изпревариха малко във времето. Ние се готвехме да направим същото предложение. (Шум и реплики.) Ние сме за отпадане на този член, още повече, че както стана ясно, точно такава сума е необходима, за да се попълни дефицита в Здравната каса, който вероятно ще се оформи към края на м. октомври. За да не се налага актуализация на този бюджет, за да не се налага да търсим пари по спешност, тези пари буквално ще се влеят в това перо и ще попълнят този дефицит. По тази причина, ние предлагаме на колегите от ГЕРБ

за да го уточним за протокола. Народният представител Димчо Михалевски има думата за изказване. Уважаема госпожо председателстващ, дами и господа! Много е важно да си дадем отговор на въпроса: защо упорито не искаме да разпишем средствата за 660 млн. за фирмите и 180 млн. за приоритетни проекти? Аргументите, че не знаем за какво става дума ви е до болка ясно, че са несъстоятелни, защото 142 млн. за помощи се раздават по същия ред – с декларации, с искания, както и фирмите си искат парите. Има една малка крачка, но тя беше по принуда – 62,5 млн. от 180 млн. за инвестиционни проекти трябваше да бъдат разписани за „Люлин” поради обстоятелства, които са разбираеми за всички. Уважаеми колеги, трябва да ни е ясно, че предварителният разчет за тези 180 млн. беше коренно различен. Ако продължим да приспадаме заявеното от правителството – 50 млн. за отчуждителни процедури, и не случайно ние предложихме да има специален инвестиционен фонд, 30 млн. за изпълнения участък от Южната дъга, 18-те млн., които лично министър Дянков заяви от тази трибуна, че са за кофинансиране по програмите за териториално сътрудничество и те са изчерпаха. Както забелязвате, един от основните мотиви за тези средства към актуализацията на бюджета, че ще префинансираме изграждането на магистрали – за тях пари не останаха. Затова аз моля вносителите, ако наистина държат да има ясна връзка между мотивите и текстовете в закона – да обяснят това, за кое ще бъде приоритетно – префинансиране на магистралите, защото там разполагаме само с аванси, но примерно за лот 2 на „Тракия” изпълнителят е поискал 5% аванс. С какви пари ще изпълнява до м. декември участъка от Стара Загора до Нова Загора? Това са въпроси, на които трябва да получим отговор. Второто нещо, което е важно, е за кофинансирането. Спомняте си, че имахме дебат в тази зала, когато приемахме бюджета, че българските общини са в тежко състояние и да не ги товарим с допълнителни 5%, още повече, че в разходите на националния фонд е разписано за тази година 100% кофинансиране. Тоест никъде от никой не искаме пари, но го вменяваме. Както виждате, колегите разшириха текста. Казаха, че може за проекти, генериращи приходи да има 100% финансиране, но трябва да отбележим, уважаеми дами и господа, че това са проекти, които са концентрирани само в големите градове, защото приоритет 1 и 2 на Програмата „Околна среда” ще финансира проекти само в големите градове. От вчера имаме ново предложение, което явно показва, че се осъзнава необходимостта да се даде въздух на българските общини. Тук в дух на конструктивизъм и прагматизъм, защото вече виждаме, че всяко наше предложение се посича – няма да коментирам нашето предложение за безработицата, но аз предлагам текста, който е предложен вчера, и ще го прочета: „За проекти с висока социална значимост Министерският съвет по предложение на министъра по управление на средствата от Европейския съюз може да финансира проекти до 100%.” Какво означава висока? Какво означава социална значимост? Нека да добавим едно изречение: „да бъде по предложение на министъра и по утвърдена методика за определяне на социална значимост на проекти.” И това, госпожо председател, е моята конкретна редакция, за да бъдем коректни. Иначе остава дълбокото съмнение, че ще има избирателност на общините. Само ще ви припомня числото – три четвърти от българските общини имат местни приходи до 1 милион, 60% от тях имат местни приходи до 250 хил. лв., дами и господа. Това означава, че или ние не искаме да усвояваме единствено наличните свежи средства, или искаме да правим политически подбор – кой да работи по европейските фондове. Накрая едно предложение към Синята коалиция и „Атака”. Ние с моя колега Юнал Тасим ще организираме едно еднодневно посещение – как се бере тютюн, за да разберем всички ние – българските депутати, ние със свои лични средства ще осигурим пет автобуса, за да разберем как

за редакция, моля Ви да го напишете и да кажете точно закъде става въпрос, за да бъде гласувано. Вие дори не посочихте в кой параграф и текст. Така не може да бъде подложено на гласуване. Първа реплика поиска госпожа Менда Стоянова, втора –

във връзка с финансирането на европейските проекти, или тя наистина – не е достатъчно ясна думата. Категорично смятам, че не е точно да имате съмнения, че министърът по управление на средствата от Европейския съюз по конкретни проекти, на конкретни общини ще решава да финансира или да не финансира. Когато говорим за проекти, не говорим за конкретни проекти на конкретни бенефициенти, а говорим за проекти по съответна оперативна програма, които се отварят. И именно по тези проекти, които като цяло имат висока социална значимост, и които не биха били атрактивни за общините, за да ги съфинансират и да кандидатстват по тях, даваме възможност на министъра

която да гарантира замисъла, който Ви обяснявам, моля, предложете такава редакция. Но тук отново: не става дума за конкретни проекти, на конкретни бенефициенти, а проекти по оперативните програми, по осите на оперативните програми.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Михалевски! Понеже беше некоректно това предложение, аз мога да Ви отправя нещо подобно. Ако искате – аз ще Ви организирам

Добрев? Заповядайте. уважаеми колега Михалевски! Вие като говорихте цифри, не казахте няколко много важни цифри. Според мен те са важни. Ако ги кажете, дори и на д-р Шарков могат да му станат известни няколко неща. Първо, ако днес не подкрепим тютюнопроизводителите, догодина 100 хиляди човека ще излязат на борсата. България е социална държава, България е европейска държава и тези хора трябва да имат препитание. Това е най-малкият проблем. Следващата година около 8 хил. човека, които работят в преработвателните фабрики в България, няма да работят, тоест 20 фабрики в България ще бъдат закрити съгласно това решение. Догодина в Бюджет 2011 г. няма да влязат близо милиард и половина

...Да, да. Защото не можа да обясни нещо, което е много важно, според мен, и съм убеден, че господин Михалевски знае. Тогава може би ще стане известно и на „Атака”, че догодина бюджетът ще се продъни с още един милиард – един милиард срещу 100 милиона. Абсурдна теза! Бихте ли казали нещо повече по този въпрос?

Така, както Вие го обяснихте има коренно различен смисъл от текста, който е записан. И аз приемам, че трябва да получи малко по-добра редакция ал. 4, за да става ясно наистина, че става дума за лотове, към които има нисък интерес, общините не искат да отделят средства и трябва да им бъде даден стимул. Ако е така, вие бихте получили пълната ни подкрепа за това. Аз ви предлагам заедно да го дефинираме и да го предложим след малко при гласуването. Благодаря.

уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Искам да обоснова предложението, което е направено от мен, от господата Михалевски, Николов, Захари Георгиев, Кирил Добрев и Георги Божинов, защото то не е прието от комисията. Мисля, че тази техника се използва много години от новата история на България в бюджетите, но може би одобряващият орган, който взема решението, е бил различен, господин Дянков. Примерно имаше години, в които можеше след първото шестмесечие да се правят промени в бюджета с подписа на министъра на финансите, в рамките на определените средства, които са отпуснати на дадената община. Това се е правило на практика и в годините, когато се е знаело точно, че приходите ще бъдат постигнати. Защото вие знаете, че бюджетът като се прави – се отпуска пропорционално на общините за дадени средства. Сега ние предлагаме един много по-гъвкав, и прагматично решение на този проблем, защото в общините вече на 30 юни ще имат долу-горе виждането от кои средства ще имат излишък и от кои ще имат недостиг. Защо примерно не им дадем възможност, дори да е с Ваша санкция, господин министър? Но мисля, че в местното самоуправление не трябва да проявяваме недоверие и трябва да им дадем именно такава възможност да могат да прехвърлят средства от един вид разход в друг от делегираните държавни дейности. А за местните дейности мисля, че много коректно сме написали в предложението, че могат да бъдат прехвърлени от държавните, от местните дейности, при условие че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва. Мисля, че това е едно коректно прагматично и конструктивно предложение, което би трябвало да се одобри. Това не изисква нови средства към общините, а просто им дава възможност

още желаещи за изказвания народни представители? Не виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване. Първото предложение,

Първото предложение, което ще поставя на гласуване, е на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията. Гласували

Поставям на гласуване предложението на народните представители Димчо Михалевски, Антон Кутев, Драгомир Стойнев и Георги Божинов, което не се подкрепя от комисията. Гласували

Следващото предложение, което поставям на гласуване, е на народните представители Георги Пирински, Меглена Плугчиева, Пламен Орешарски и Димчо Михалевски, което също не се подкрепя от комисията. Гласували

Следва да гласуваме предложението на народните представители Меглена Плугчиева, Пламен Орешарски, Петър Мутафчиев, Димчо Михалевски и Румен Такоров, което не се подкрепя от комисията. Гласували

против 118, въздържал се 1. Не се приема и това предложение. Последното предложение, което имаме да гласуваме преди да започнем да гласуваме предложенията на комисията, е на народните представители Меглена Плугчиева, Георги Божинов, Кирил Добрев, Пенко Атанасов,

Госпожо председател, вече стана дума, че по време на гласуванията не могат да се гласуват текстове, които променят вече гласувани текстове досега в бюджета. По отношение на чл. 1 – приходната и разходната част, тези предложения, които бяха направени от Синята коалиция и от „Атака” за отпадане премирането на тютюнопроизводителите означава, че трябва да прекроим наново бюджета на Министерството на здравеопазването или на Касата.

госпожо председател. Уважаеми колеги, правя предложение за прегласуване. Само преди няколко часа имаше сериозен дебат и се говореше как не достигат парите за българското здравеопазване. Това, което ние правим като предложение и аз предлагам да се прегласува, може да даде възможност да има малко повече пари за здравеопазване. Вероятно вие няма да го подкрепите. Като не го подкрепите, в края на годината, когато задълженията на болниците нараснат

Прекратете гласуването

Направено беше в пленарната зала и след това ми беше дадено като редакция: точка 1 да придобие следния вид: „1. премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн, реколта 2009 г. 116 млн. лв., които да бъдат изплатени съгласно Решение на Министерския съвет № 240 от 23 април 2010 г. до 15 дена от влизането в сила на този закон.”

думата „до” преди „116 милиона”. Режим на гласуване относно това предложение.

Какъв е проблемът и тук да се разпише? Ако има техническо разминаване, то ще бъде коригирано, няма никаква трагедия. Нека да е ясно, че тези 116 млн. лв. са гарантирани, когато няма технически грешки.

Прекратете гласуването

Госпожо председател, имам усещането, че поради напредналия час и умората, която налегна част от тази зала, не всички осъзнаха това, което се гласува. Затова правя процедурното предложение да бъде прегласувана отново тази точка. Благодаря

Сега поставям на гласуване целия текст на § 6 от Допълнителния доклад на комисията така, както ни беше докладван с приетите редакционни предложения предложения и предложения за отпадане. Моля, гласувайте.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, аз преди малко се надявах, че няма да се налага да вземам думата, че Вие ще се съобразите, че след като близо четири часа народните представители обсъждат и работят е нормално да има почивка. Така че, ако Вие не дадете почивка по Ваша преценка, приемете моето предложение от името на парламентарната група за почивка. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложението на господин Миков е резонно. Ще дам почивка, но имам едно съображение. С оглед текстовете, които ни предстоят и това, което до момента вече сме отхвърлили като работа, както и предвид часа, който сочи часовника и най-вече предстоящото ни утре в 9,00 тържествено отбелязване, съм малко притеснена да не би като дойдат гостите да ни заварят в работен режим и да продължаваме да приемаме актуализацията. (Оживление.)